Gospođe i gospodo nastavljamo sjednicom raspravom o: - Konačni prijedlog zakona o tajnosti podataka, drugo čitanje. Predlagatelj Zakona je Vlada. Primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, informiranje, informatizaciju i medije. Državna tajnica Ministarstva pravosuđa Snježana Bagić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici, pred vama je Konačni prijedlog zakona o tajnosti podataka. Dakle Prijedlog zakona u drugom čitanju. Stoga ja neću ponavljati razloge koji su Vladu Republike Hrvatske kao predlagatelja nagnali da uopće predloži donošenje ovog novog zakona odnosno cijelog seta zakona koji se odnose na sigurnost odnosno sprečavanja ugroza nacionalnog interesa s jedne strane. I s druge strane zaštite ljudskih prava koji uključuju dakako i pravo na pristup informacijama. Vi znate da je postojeći zakon, Zakon o zaštiti tajnosti podataka doista stari zakon iz 1996. koji više u svom sadržaju ne odgovara potrebama suvremenoga društva a niti međunarodnim standarima. standarima. Ovim zakonom se za razliku od postojećeg zakona u odnosu na podatke koji jesu tajni pravi razlika ne prema sadržaju podatka dakle prema vrsti tajnosti i više nemamo pojmova državne tajne, vojne tajne, službene tajne a ni poslovne tajne što se inače zakonom predlaže da ne bude predmet sadržaja ovoga zakona nego prema stupnjevima tajnosti dakle vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno određuje se postupak klasifikacije i tijela koja su nadležna za klasifikaciju podataka. Postupak pristupa putem certifikata dakle posebnih dozvola za pristup tim podacima, izuzeci od toga. I dakako što je najvažnije nadzor i zaštita tih podataka. U odnosu na raspravu u prvom prijedlogu i nakon što je provedena javna rasprava i dodatne konzultacije i rasprave u javnosti pa osobito sa predstavnicima nevladinih udruga sačinjen je ovaj Konačni prijedlog zakona. Vlada smatra da on sadrži doista bitna poboljšanja u odnosu na tekst zakona koji je bio pred vama u prvom čitanju. U prvom redu to se odnosi na određivanje zapravo stupnjeva tajnosti podataka odnosno koji se podaci mogu proglasiti tajnim podacima. Ja sam ovdje navela stupnjeve tajnosti. To su: vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno. Samo podsjećam jer vi to dobro znate da je u, na prvom čitanju najviše primjedbi i kritika pretrpjela odredba ovoga članka, tadašnja, članka 9. koja se odnosila na definiciju pojma onoga podatka onoga podatka koji se može označiti stupnjem tajnosti «ograničeno». Stoga se ovim Prijedlogom zakona sužuje mogućnost kako u pogledu sadržaja podataka tako u pogledu onoga tko je to mogao odrediti. Dakle koji se podaci mogu odrediti stupnjem tajnosti «ograničeno»? To su podaci koji se odnose na rad tijela državne vlasti odnosno državne uprave ali se više takvim stupnjem tajnosti ne mogu označiti podaci koji se odnose koji se odnose na rad tijela jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave i na pravne osobe sa javnim ovlastima. Ako se ova odredba dakle u pogledu opće podataka koji se mogu … /Govornica se ne razumije./ … stupnjem tajnosti «ograničeno» poveže sa prethodnim odredbama zakona koje se odnose na određivanje stupnja tajnosti «vrlo tajno», «tajno» i «povjereljivo», a koji se odnose na poslove iz, na striktno određene poslove iz djelokruga državnih tijela a to su obrana, sigurnosno-obavještajni poslovi, vanjski poslovi, javna javna sigurnost, kazneni postupak te znanost, tehnologija, javne financije i gospodarstvo samo su ako su od sigurnosnog interesa za Republiku Hrvatsku. Dakle i ti podaci se mogu označiti stupnjem tajnosti ograničeno. A ovdje mi govorimo o podacima koji su od sigurnosnog interesa dakle od nacionalne sigurnosti a ne više kako je bilo u Prijedlogu zakona od znanstvenog interesa za Republiku Hrvatsku. Prema tome stupanj podataka koji se mogu označiti bilo kojim stupnjem tajnosti, osobito stupnjem tajnosti «ograničeno» u bitnome je sužen. U pogledu kruga osoba koje mogu proglasiti stupnjem tajnosti bilo kojim, a osobito ponavljam «ograničeno» smo to suzili zato što više čelnici tijela jedinica lokalne uprave i samouprave ne mogu bilo koji podatak označiti niti stupnjem «ograničeno». «ograničeno». Eventualno određene podatke može označiti samo čelnik tijela u čiji djelokrug spada inače nadzor nad radom tih tijela. Što se tiče periodične provjere podataka koji su već označeni nekim stupnjem tajnosti ta se, taj se postupak zadržava zato što nema smisla neke podatke držati pretjerano dugo tajnima a s druge strane treba … /Govornica se ne razumije./ … provjeravati i potrebu zadržavanjem stupnja tajnosti. Dakle on se može sniziti ili eventualno čak i povećati u slučaju potrebe. Ovdje su u skladu sa preporukama u odnosu na tu periodičnu provjeru. Taj rok za podatke koji se označava stupnjem tajnosti «povjerljivo» skraćuje sa 4 na 3 godine jer je to niži stupanj tajnosti pa treba i provjeru češće provoditi. Smatramo da je to također doprinos jednoj većoj transparentnosti ovoga zakona. zakona. Kad već pravimo razliku između klasificiranih i neklasificiranih podatka. Klasificirani su oni koji su označeni nekim stupnjem tajnosti. Sada se ovdje u zakonu jasno kaže da neklasificirani podaci nisu podaci koji su po svom sadržaju tajni. Oni se ne mogu označiti bilo kojim stupnjem tajnosti i kod njih se izrijekom propisuje da su to podaci gdje javnost, bilo koja osoba koja ima za to pravni interes može tražiti informaciju, pristup sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Isto tako u pogledu postupka izdavanja certifikata, dakle određivanje kruga osoba koje mogu ostvariti dakle pravo na pristup tim tajnim podacima putem certifikata kojeg izdaje Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost sada se ovim zakonom propisuju odredbe odnosno daju kriteriji sigurnosti zapreka zbog kojih to nadležno tijelo može odbiti izdavanje certifikata. To su razlozi stegovne odgovornosti, eventualno počinjenog kaznenog djela i slično. S tim da je osobi kojoj je uskraćen certifikat sada ovim Prijedlogom zakona omogućena sudska zaštita zato što ta osoba može tražiti sudsku zaštitu putem, pokretanjem upravnoga spora pred Upravnim sudom. Ali što se tiče znači izdavanja certifikata odnosno pristupa tajnim informacijama uvažene su primjedbe nekih zastupnika koje su bile iznesene tijekom rasprave u prvom čitanju pa su izuzeću osim u odnosu na najviše državne dužnosnike, dakle Predsjednika države, Sabora i Vlade. Određeno je da za saborske zastupnike, ministre, državne tajnike i čelnike Središnjih tijela te certifikacije se ne izdaju ako oni traže pristup podacima u okviru djelokruga obavljanja svojih poslova s tim da onda moraju potpisati izjavu da su upoznati i da će poštivati odredbe o tajnom disponiranju i raspolaganju o onome što će saznati uvidom u takove podatke. prvom, u raspravi o prvom čitanju se dosta govorilo o tome, o srazmjeru zapravo između s jedne strane potrebe da podatak bude tajan i s druge strane interese javnosti da zna sada se polazeći od tih kriterija pa i nekih i okruglih stolova koji su vođeni u Visokom domu u ovom Konačnom prijedlogu zakona, odnosno na prijedlog zakona uvodi zapravo test interesa javnosti. Dakle, ono tijelo koje neki podatak proglasilo tajnim može polazeći od testa interesa javnosti provjeriti zapravo, dakle napraviti dodatnu …/Govornik se ne razumije./… potrebe za tim podatkom da ostane tajan i ocijeniti srazmjernost između potrebe za tajnost i pravo javnosti da zna i uz prethodno mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost donijeti konačnu odluku o daljnjem statusu toga podatka. Isto tako, se u ovom prijedlogu zakona propisuje da Ured vijeća za nacionalnu sigurnost provodi, odnosno ima registar svih izdanih certifikata kao i rješenja o odbijanju izdavanja certifikata i potpisanih izjava o upoznatosti s pravilima postupanja s klasificiranim podacima. Ovaj prijedlog zakona kao što sam već uvodno rekla ne sadrži podatke, odnosno ne obuhvaća podatke koji su po svom sadržaju poslovna tajna. Ali polazeći od toga, nekih prigovora koji su osobito sindikati bili iznijeli da bi nastala eventualno pravna praznina ukoliko bi se ove odredbe zakona stavile za snage važećeg zakona sada zaštite tajnosti podataka, ovim prijedlogom zakonom se određuje da ove odredbe zakona, staroga. Dakle, još uvijek zapravo važećeg zakona ostaju na snazi tako dugo dok se drugim zakonom to se pravo određuje propisima o tržišnome natjecanju ne propiše način na koji se štite podaci koji po svom sadržaju jesu poslovna tajna. Dakle, koje gospodarski subjekt, trgovačka društva mogu u svom radu proglasiti poslovnom tajnom. Uvažene dame i gospodo zastupnici, ovo je ukratko i bitno ono što su razlike između ovog doista važnoga zakona, Zakona o tajnosti podataka u prvom čitanju i njegovoga konačnoga prijedloga koji je sada pred vama. Neke primjedbe predlagatelj nije usvojio. Recimo odnosi se primjerice na poslovnu tajnu, na podatke, javno objavljivanje ovih podzakonskih podzakonskih akata ali ne zato što to ne bi predlagatelj usvojio kao takvo, nego zato što svi pravilnici jesu javni podaci koji će se objaviti kao svi drugi podzakonski akti i oni će biti dostupni

ima možda poboljšanja da on bude još bolji. Zahvaljujem. Predsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 87. sjednici održanoj danas 12. srpnja 2007. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o tajnosti podataka koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 9. srpnja 2007. godine. Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio na temelju nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je u raspravi utvrdio da je predlagatelj u Konačni prijedlog zakona ugradio niz primjedbi iznesenih u raspravi o prijedlogu zakona, te s tim u svezi podržao rješenje iz Konačnog prijedloga zakona. Nakon rasprave odbor je većinom glasova 6 glasova za i jednim glasom protiv predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o tajnosti podataka u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Ostali odbori mjerodavni? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. Moramo kazati da je u odnosu na prvo čitanje popravljen tekst Konačnog prijedloga zakona o tajnosti podataka, da je jedan dio primjedbi koji smo imali mi u ime kluba Hrvatske stranke prava, a koji su imali i ostali klubovi odnosno saborski zastupnici je prihvaćen i uvršten. Ali na žalost nemamo opet u cijelosti zadovoljavajući tekst koji će riješiti sva prijeporna i sporna pitanja koja treba riješiti zakonom da bi se s jedne strane zaštitilo ono što je s pravom označeno određenom vrstom i stupnjem tajnosti, a znači sad se predviđaju slijedeći stupnjevi tajnosti: vrlo tajno, tajno, povjerljivi i ograničeno. Jer imali smo i dan danas imamo tako puno slučajeva da se nešto što je trebalo kao takvo trebalo biti stupnjevano i što je takvo klasificirano. Na žalost dospjelo je u javnost ali nikakve konzekvence iz toga nisu proistekle, nikakav odgovarajući postupak nije proveden i to je ono što je trebalo dodatno regulirati ovim zakonom. Recimo pitanje objavljivanja tonskih zapisa brijunskih transkripata do dan danas nije riješeno iako je kazano i to je na žalost dato Državnom odvjetniku da on to utvrđuje, iako je Vlada odmah mogla kazati za koga je i za čije potrebe je obavila deklasifikaciju. Ima puno takvih situacija. Recimo ova situacija također isto treba dati odgovor. Recimo u čijem svojstvu kao čiji ovlaštenik je gospodin Saša Perković išao pregovarati sa Zagorcom. Da li je to klasificirano sa vrstom i stupnjem tajnosti. Očito je trebalo biti klasificirano tko je to napravio, jer je on ipak savjetnik Predsjednika države za sigurnost, a išao je pregovarati na područje druge države. I poglavito tko ga je ovlastio pregovarati. Da li je imao ovlast vezano za davanje obećanja za ukidanje tjeralice i za druge stvari koje su kao takve se u medijima pojavljuju i za koje očekujemo da mjerodavna tijela se očituju i konačno utvrde da i ova afera znači Mesić – Zagorac isto ne bi završila ispod tepiha i da vidimo kako i na koji način funkcioniraju institucije sustava. S druge strane imamo problem što zakonske odredbe i dalje nisu do kraja dorečene, tako da će i dalje postojati mogućnost da se pojedini podatak koji kao takav ne može biti klasificiran se može na žalost svrstati u skupinu i označiti određenom vrstom vrstom i stupnjem tajnosti recimo ograničeno, kako bi se zataškala neka situacija, odnosno neko nezakonito postupanje ili nešto drugo što ne pripada ovoj skupini kategoriji tajnih podataka i da kao takvi trebaju biti određeni kao tajni podaci. Naime, mora se priznati da je napravljeno stupnjevanje, napravljeno je znači nepopravljive štete, načelu teško naštetilo i po načelu naštetilo, ali to nije dovoljno zakonski regulirano. Naime, vi ste u članku 6. stavili stupanj tajnosti vrlo tajno klasificiraju se podaci čije bi na ovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu nacionalne sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske, a osobito sljedeće vrijednosti onda je tu temeljem Ustava, ona klasika neovisnosti i cjelovitosti, međunarodnim odnosima itd. ali na žalost ti takvi kriteriji koje ste odredili za vrlo tajno kažu mogu biti i za slučajeve određivanja stupnjem tajnosti tajno i povjerljivo. To se tako ne radi. To se tako ne radi zbog toga što zakon kao takav, kao temeljni propis on mora imati temeljne kriterije i kazati što bi to bilo u globalu vrlo tajno sa ovoga stajališta ovih vrednota koje ste ovdje naveli, što bi bilo tajno, što bi bilo povjerljivo. Nakon toga dolazi uredba Vlade koja to normalno kao što je i u drugim državama vani koje su prošle i imaju propise usklađene znači i sa pravnim stečevinama Europske unije, a i sa NATO standardima, ali vi na žalost opet niste stavili podzakonski propis Vlade to je članak 17., znači ide zakon pa bi trebala biti uredba Vlade, vi ste stavili samo način označavanja stupnjeva tajnosti. To nije isto kao i određivanja kriterija. Vlada mora na temelju zakona utvrditi dodatne kriterije, a te kriterije treba razraditi čelnik tijela iz čijeg područja ili djelokruga rada nastaju takvi podaci. Zbog toga što nema ovoga stupnjevanja na način na koji se mora obaviti stupnjevanje, a to je znači temelj, mora biti određen zakonom, razrada mora biti obavljena podzakonskim propisima znači uredbom Vlade i onda dolaze čelnici koji donose takve podzakonske propise. Dalje nemamo osiguran sustav nadzora znači da se nešto što ne predstavlja vrstu i stupanj tajnosti da se na žalost kao takvo radi zataškavanja da se označi sa određenom vrstom i stupnjem tajnosti, jer je sve prepušteno ovima čelnicima i podzakonskim propisima koji takvi mogu klasificirati određene podatke s određenom vrstom i i stupnjem tajnosti. Trebalo bi dati mogućnost recimo Uredu vijeća za nacionalnu sigurnost ili nekom drugom tijelu da može provoditi nadzor, kada je riječ o nadzoru znači da može automatski nekome podatku za koji je kao takav određena vrsta i stupanj tajnosti, ali ne sadrži i ne smije biti određen kao podatak sa određenom vrstom i stupnjem tajnosti, da ga može inspekcijskim nalogom automatski deklasificirati. To je taj problem koji ovim zakonom nije riješen i onda će se stvarno moći događati ove situacije da će nešto kao takvo biti iako nema potrebe iako nema uporišta niti smije biti, biti će određeno će se vjerojatno odnositi na ovaj stupanj tajnosti najniži koji je zakonom određen, a to je povjerljivo. Dalje, očito je velika greška napravljena kada su naše pregovaračke ekipe pregovarale sa Europskom unijom, kada su pregovarali sa NATO savezom vezano za tko i pod kojim uvjetima može baratati, odnosno ući u sadržaj podataka koji su kao takvi određeni sa vrstom i stupnjem tajnosti bilo iz nadležnosti NATO saveza, bilo iz nadležnosti Europske unije. Mi smo te međunarodne ugovore koji su znači iznad zakona ovdje u Saboru znači potvrdili, ratificirali i dogodilo nam se ono što su druge države koje su prošle taj put pratile, da bi i Predsjednik države i predsjednik Vlade i predsjednik Hrvatskoga sabora da bi mogli baratati sa podacima koji su kao takvi određeni kao tajni iz sustava NATO saveza ili Europske unije trebali bi dobiti taj posebni certifikat koji je predviđen tim međunarodnim ugovorima. Na žalost to sada reguliramo zakonom i to je pitanje koliko je to u skladu može zakonom se derogirati međunarodni ugovor koji je po pravnoj snazi iznad zakona. Druga je ta situacija da se sada ono što sam ja predlagao u ime Hrvatske stranke prava i mislim da je gospodin Arlović, mi smo prvi bili jedini na taj problem i ukazali, vi ste stavili da se taj dio ali samo za domaći certifikat ovaj prvi nacionalni certifikat neće ga trebati znači zastupnici, znači određeni ministri i državni tajnici. Mislim da je tu stavljen i glavni državni odvjetnik, da oni to neće trebati imati, ali znači prema članku 22. da će morati imati s obzirom na pristup ovima međunarodnim organizacijama to je znači i NATO savez i Europska unija i to nije dobro rješenje. To nije dobro rješenje recimo da, pazite načelnik glavnog stožera znači ne može imati taj posebni certifikat, ne može imati ministar obrane. E sada kada idemo dalje događati će se tu razno-razne situacije i očito je da je tu Vlada u pregovaračkom procesu napravila veliku grešku. Također je ovdje bitno kazati ove druge dijelove, ljudi koji su radili ovo očito ne poznaju sustav dovoljno. Pazite pojedine dokumente iz plana obrane radi županija, rade i trgovačka društva od posebne važnosti za obranu države i sada vam se može dogoditi situacija nositelji recimo obrambenih priprema je čelnik, znači župan na razini županije, odnosno direktor recimo nekog javnoga poduzeća. Ali on bez dobivanja ovoga certifikata domaćega ne može uopće biti kao takav, a zakonom je određen da je on nositelj obrambenih priprema u tome području. I šta se sada može dogoditi? Recimo da čelnik javnoga trgovačkoga društva je imenovan, ali neće dobiti certifikat nacionalni, da li će on ostati na tom mjestu ili neće ostati. On kao takav po zakonu ili recimo župan, a ovdje ga nema u zakonu, župana za ovu situaciju o kojoj ja govorim. Znači župan je izabran, ali recimo ne prođe sigurnosnu provjeru i on ne dobije nacionalni domaći certifikat da može ulaziti u ovaj dio što je riječ o tajnim podacima znači sa razine Hrvatske, sa razine obrane, obrambenih priprema. Da li će on ostati na čelu, a po zakonu je on i nositelj obrambenih priprema. Vidite kako niste pazili kad ste, a lijepo sam govorio da tu moraju biti i župani i svi oni koji su kao takvi izabrani. Znači i gradonačelnici i čelnici općina, jer sami sebi stvarate, jer ne simulirate propise, ne znate šta i na koji način tko može kao takav biti prema zakonu određen da je nositelji obrambenih priprema, a ovdje tražite certifikat, a tu je riječ recimo kad je riječ o županijama, o gradovima i općinama. Znači riječ je o predstavnicima građana koji su kao takvi birani. Jer vidite to su sve države. Recimo slučaj Slovačke, slučaj svih ovih država koje su ulazile u NATO savez, koje u ušle u Europsku uniju. Oni su u sklopu tih pregovaranja kod prihvaćanja međunarodnih ugovora stavili ova ograničenja kao što imaju države Europske unije i druge države jer ne može se Zakonom o sigurnosnim postupcima, odnosno o tajnosti derogirati izborni sustav i sve ostalo. Ali normalno da svaki onaj koji dođe na takvo mjesto kao župan, gradonačelnik, načelnik mora štititi te podatke i normalno mora potpisati izjavu i u slučaju da se nešto dogodi automatski znači bit će i kazneno odgovoran. Sad gledajte dalje kako isto se dovoljno ne pazi. Veli da se može i u kaznenom postupku odrediti radi ugroze da će neki podaci kao takvi biti određeni stupnjevanjem tajnosti i onda se tu navodi samo da je za to ovlašten glavni državni odvjetnik ili osobe koje on ovlasti. A šta je sa sucima kad govorite o kaznenom? Pa valjda je istražni sudac taj koji će onda odrediti, neće glavni državni odvjetnik odrediti. On može predložiti, ali ne vodi glavni državni odvjetnik taj dio nego vodi istražni sudac. Dajte pazite kad nešto radite simulirajte sve situacije koje se kao takve mogu pojaviti, jer očito da ih niste dovoljno simulirali i zato ćete imati puno poteškoća u primjeni i provedbi ovoga Zakona. Prema tome, nastavno ću govoriti još pojedinačno. Mislim da bi prije glasovanja sve ove situacije o kojima sam govorio, o kojima sam govorio u ime kluba Hrvatske stranke prava i kod prvoga čitanja i koje govorim sad. To su sve situacije koje će se, događaju se i koje jesu aktualne i gdje ćete imati prve prepreke vezano za primjenu i provedbu ovoga Zakona. Hvala Hvala. Klub SDP-a, poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Poštovani predsjedniče Sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Najprije nešto o načinu na koji se donosi ovaj Zakon u svom konačnom obliku. Jutros je održana sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Kao točka dnevnog reda trebao je biti raspravljen i ovaj Zakon. Vlada je odredila svoje predstavnike Anu Lovrin ministricu pravosuđa, Snježanu Bagić državnu tajnicu Ministarstva pravosuđa i gospodina Velimira Ćolovića pomoćnika ministrice pravosuđa. Nitko od predstavnika Vlade nije se pojavio na sjednici Odbora da obrazloži ovaj zakonski prijedlog, a o zakonskom prijedlogu evo vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. Po članku 114. Ustava Vlada je za svoj rad odgovorna Saboru, ali očito taj članak 114. Ustava ovu Vladu previše ne zanima, ni Vladu, ni njezine predstavnike koji si dopuste to da budu u zgradi Sabora i da ne dođu na sjednicu Odbora na koju su pozvani. Gospodine predsjedniče Sabora, ovo samo po sebi predstavlja jedan nedopustiv postupak. Ovo je toliko ignoriranje saborskih odbora od strane Vlade da bi zapravo predstavljao dovoljan razlog da vi prekinete raspravu o ovoj točki dnevnog reda i da uputite predstavnike Vlade da pročitaju Ustavne odredbe, da pročitaju Poslovnik Sabora i da se u skladu s njim ponašaju i da se ova rasprava prekine sve dok se predstavnici Vlade ne udostoje doći na sjednice saborskih odbora na koje su pozvani. Nastavimo li mi ovako raditi onda nikakvog smisla nema da se odbori uopće sastaju. Što će se odbori sastajati ako će Vlada pozive na te sjednice odbora potpuno ignorirati. Prema tome u takvim uvjetima i u takvim okolnostima s ovakvim odnosom Vlade prema Saboru i prema saborskim odborima postavlja se pitanje koliko uopće ima smisla raspravljati o ovom zakonskom prijedlogu. Zbog toga će moja rasprava u ime kluba SDP-a biti posve kratka u sadržajnom dijelu. Zakonom se tretiraju pomalo nelogično klasificirani i neklasificirani podaci, a zakon se zove Zakon o tajnosti podataka. Pa što će neklasificirani podaci u Zakonu o tajnosti podataka kad ovaj Zakon treba tretirati one podatke koji su tajni i koji su označeni nekim stupnjem tajnosti. A što su neklasificirani? A svi oni koji nisu označeni. Oni su neklasificirani. Prema tome, njima se bave neki drugi zakoni, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o pravu na pristup informacijama, ali svakako ne ovaj Zakon. Jer ako donosimo ne znam Zakon o oružju onda što ćemo unutra stavljati traktore kad traktor nije oružje. Nema veze. Prema tome to je jedna načelna primjedba koja ovdje može stvoriti zabunu posve nepotrebno. Ove neklasificirane podatke treba izbaciti van. I druga, načelna primjedba je na članak 16. Dakle u raspravi u prvom čitanju istaknuta je potreba da se zaštiti javni interes, javni interes kada bi onaj koji je klasificirao neki podatak izbjegavao taj javni interes, poštivanje tog javnog interesa i neovlašteno zadržavao određeni određeni stupanj tajnosti čak i u slučaju kad je javni interes važniji. Predlagalo se osnivanje nekog nezavisnog regulatornog tijela koje bi to ocjenjivalo i to je bio dobar prijedlog. Vlada ga nije prihvatila. Da su došli danas na sjednicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije mogli smo možda čuti i objašnjenje o tome, ali eto nisu. Tko sada ocjenjuje interes javnosti po ovom Prijedlogu zakona? Ocjenjuje onaj koji je klasificirao podatak. Pa kakva korist od toga? On je stavio nekakvu oznaku "ograničeno". Postoji interes javnosti da sazna što to piše u tom dokumentu "ograničeno", a onaj koji je stavio oznaku "ograničeno" kaže nema javnog interesa, jer ne želi skinuti oznaku tajnosti, jer štiti sebe ili štiti nekakav poseban partikularan interes koji se ne poklapa sa interesom javnosti. Prema tome, ako ste već ovako riješili zaštitu javnog interesa onda bi bilo puno poštenije da to niste rješavali nikako. I da ovo, to uopće u zakon niste unosili jer biste zapravo iskrenije rekli ono što namjeravate. Da namjeravate zanemariti javni interes, da vas se javni interes zapravo uopće ne tiče. Jer ovo kako je sada to riješeno u članku 16. to znači upravo to. Ne može procjenjivati javni interes onaj koji je podatak klasificirao. To može radit samo netko treći. Ali svakako ne on, jer onda nemamo nikakvo odlučivanje u tome u dva stupnja niti imamo ikakvo nezavisno regulatorno tijelo niti imamo djelotvornu zaštitu javnog interesa. Ovo bi trebalo riješiti pretpostavljam amandmanom Vlade. Jer napišemo li mi amandman Vlada će ga sasvim sigurno odbiti, kad odbija dolaziti na sjednice odbora, a što bi se uopće bavila amandmanima koje piše opozicija. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lijepa. Nekoliko napomena u vezi ovoga proceduralnoga pitanja. Maloprije mi je i predsjednica Odbora za odbor i informatizaciju i, informiranje informiranje i medije gospođa Željka Antunović dostavila dopis u kojem stoji. Dana 12. srpnja s početkom u 9 sati, dakle danas sazvana je sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije na kojoj je trebao biti raspravljen Zakon o informacijskog sigurnosti. Kako se sjednici nisu odazvali ovlašteni predstavnici Vlade Republike Hrvatske Ana Lovrin, ministrica pravosuđa, Snježana Bagić državna tajnica, Velimir Čolović pomoćnik ministrice, zakon nije raspravljen. Budući da je Odbor o informacijskoj sigurnosti trebao raspraviti kao matično radno tijelo šaljem vam ovu obavijest i molim da poduzmete potrebne radnje te Vladu Republike Hrvatske obavijestite o neodgovornom ponašanju predstavnika koje su ovlastiti da ih zastupaju u radu saborskih tijela. U pogledu ovoga zakona su raspravili i Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Matični odbor nije kao što iznosi predsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije to, taj odbor, nego je matični odbor, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Predsjednica Odbora je bila dužna jer je sjednica jučer sazvana 11. Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, bila je dužna po članku 53. stavak 2., predsjednik radnog tijela Sabora obvezan je predstavnike tijela iz stavka 1. dakle ovog članka izvijestiti o mjestu i vremenu održavanja sjednice. Predsjednica Odbora gospođa Željka Antunović nije u skladu s tom poslovničkom obvezom i svojom dužnosti obavijestila nikoga od predstavnika Vlade za današnju sjednicu, niti je obavijestila ministricu, niti je obavijestila državnu tajnicu, niti je obavijestila pomoćnika ministra, pa stoga niti, stoga niti stoga niti nisu mogli biti jer nisu znali, jer nisu pozvani predstavnici Vlade. Prema tome, ne stoje tvrdnje predsjednice Odbora Željke Antunović niti da je to matični Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, niti da se sjednici nisu odazvali ovlašteni predstavnici Vlade jer nisu pozvani na tu sjednicu, pa prema tome taj prigovor i ovaj prigovor je potpuno neosnovan. Idemo dalje. Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Ante Markov. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Teško je sad govoriti nakon ovako prilično nejasnih formulacija što se dogodilo i što se nije dogodilo u pogledu ove prethodne teme. Ali ja ću pokušati kroz ovaj Konačni prijedlog Zakona o tajnosti podataka, prijedlog zakona koji je izazvao ne male rasprave u hrvatskoj javnosti, vjerojatno jednako tolike u zainteresiranoj ili partikularnoj javnosti prije svega onoj koja se nalazi u pogledu ovog zakona, a posebno onih koji će kroz ovaj zakon dobiti potrebiti legitimitet za svoj svoj rad odnosno za svoje aktivnosti. Naime, ovaj prijedlog zakona između prvog čitanja do danas doživio je samo ne tolike promjene da ako ste pratili izlaganja predlagateljice u prvom čitanju i konačni prijedlog zakona koji je pred nama, naravno ne možemo se oteti dojmu da je on bitno, sadržajno drukčiji. Uvažuje neke od prijedloga koje su iznesene i u ime HSS-a i u ime jasno ostalih klubova kolegice i kolega i pokušao je na toj razini popraviti određena odstupanja, uvesti norme koje bi ovaj prijedlog zakona uvrstile na onu razinu za koju smo od samog početka tvrdili da je nužan. Naime o čemu se radi. Današnje vrijeme naravno opterećeno je silnim aferama koje se odnose na nezakonito postupanje sa klasificiranim podacima, neovlašteno postupanje sa podacima koji su i prema dosadašnjem zakonu zaštićeni određenim stupnjem tajnosti, onim podacima koji naprosto ako su i deklasificirani oni se ne nalaze na mjestima gdje bi se trebali nalaziti i naprosto cijela zemlja učestvuje u jednoj potpuno čudnoj euforiji u kojima se predmet ovih informacija odnosno dezinformacija ne prenosi samo na našem teritoriju nego se prenio daleko van teritorija, tako da i međunarodna javnost na neki način se uživila u promatranje onoga što se događa u Hrvatskoj na bazi jedne potpuno neprihvatljive, štetne a rekao bih i nezakonitog načina komuniciranja pa i tijela javne vlasti kad su u pogledu podaci koji mogu ili predstavljaju takvu važnost koja se može nazvati u okviru ove stupnjevane klasifikacije vrlo tajna ili tajna. O čemu se radi? Mi smo od samog osamostaljenja do danas uvijek imali jednako isti problem. Kad su u pitanju podaci koji su činili tajne, koji danas čine tajne bez obzira na razinu stupnjevanja uvijek je postojalo mišljenje da je osoba koja je čuvar ili u čijoj ladici se nalaze te tajne ustvari ne samo subjekt nego i objekt koji ima pravo na neki način da …/Govornik i da je on najbolji zaštitnik i čuvar tih informacija. Upravo takvo stanje je dovelo do sveopćeg rasula kad su u pitanju nadzor nad tim informacijama i podacima. I naprosto jedna takva histerija je izuzetno snažno naštetila do danas i hrvatskom društvu i Hrvatskoj državi. Korijene koje je ona pustila nisu samo oni za koje se kaže da su dobro došli i da će tragom tih korijena se doći do

s obzirom da zakonodavac i zakonodavni okvir nije u potpunosti jasno precizirao niti ovaj zakon nažalost u pojedinim segmentima to jasno govori opet može doći do toga da ćemo promjenom strukture vlasti, promjenom ljudi koji danas obnašaju najvažnije državne uloge uloge u ovom društvu ponovo doći u situaciju da se sa podacima postupa na ovaj način kako je to danas, a današnje postupanje može se karakterizirati kao postupanje u kojem najmanji broj dokumenata makar onih klasificiranih se nalazi nalazi onamo gdje bi se trebao nalaziti. A veći broj se nalazi onamo gdje se ne bi trebao nalaziti i s njima se postupa u skladu sa partikularnim interesima a ne u skladu sa javnim interesima kako to zahtijeva. Stoga, one primjedbe koje smo mi uputili u pogledu upravo reguliranja ovih odnosa nažalost nisu do kraja uvažene a mi i dalje tvrdimo i mislimo da je vrlo važno da se upravo takva rješenja primijene u okviru ovog konačnog prijedloga zakona. Naime, apsolutno mislimo da je nužno da se navedu objekti interesa državnih tijela kad je u pitanju klasifikacija podataka. Zašto? Ako nemamo navedene objekte interesa, ako nemamo navedene sadržajne pojmove što je to što će se trebati zaštititi pojedinom razinom tajne od one četiri, onda naprosto možemo obuhvatiti sve a to znači i ništa. Zbog toga ja ne mogu se složiti sa primjedbom koja mi je ovdje dana da se ne može u ovom zakonu navesti objekti interesa državnih tijela kao što je špijunaža, terorizam, ekstremizam, organizirani kriminal i slično. Ja mislim upravo da treba. Mislim da upravo treba suziti frontu koja je potpuno sada otvorena, potpuno je neselektivna i može služiti i služit će u zaštiti partikularnih interesa onih kojima u tom trenutku budu oni trebali. Prema tome, jasno i precizno u zakonu treba urediti što je objekt interesa kad je u pitanju klasifikacija podataka. I drugo, kome i na koji način oni služe. A da bismo sve to skupa postigli moramo imati jedno mjesto izvorište odakle će ta klasifikacija biti nadzirana. Ja mislim da sada kada smo u Zakonu o sigurnosnim službama i drugim zakonima koji su uredili takva postupanja došli do tog stožernog mjesta koje se zove Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, da je sasvim u redu, da je sasvim prihvatljivo i primjenjiva da se upravo Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost dade ukupni nadzor nad svim klasificiranim podacima koji izlaze iz javne vlasti. Na taj način nećemo morati tragati odakle je podatak izašao, na taj način nećemo moći špekulirati u čijem je interesu klasifikacija tog podatka. Na taj način ćemo na jednom mjestu uspostaviti ukupnost nadzora a pri tom što je vrlo bitno nema potrebe da se pojačava administrativna razina opterećenosti javne vlasti. Znači, ne treba upravo nikoga primiti za taj posao. Imamo ljude koji već rade taj posao, samo se moramo jasno opredijeliti da li mi uistinu želimo zaštititi ono što treba zaštititi ili želimo stvoriti jedan okvir u kome će naprosto biti prostora da svako zaštiti ono kome treba. Znači, da mi danas imamo ovakav odnos, ovakvu sliku onda ne bi uopće bilo potrebno da se ide u Austriju tražiti ono što danas možda jest u Austriji a trebalo je biti u Hrvatskoj. Onda ne bi bio problem i ne bi bilo neznanja kod utvrđivanja određenih stvarnih čina o kojima se danas ili sudi ili polemizira jer bismo znali odakle je informacija izašla i tko je za nju bio odgovoran. Mi danas kad su u pitanju najvažnije klasificirane radnje, odluke nažalost ne znamo mjesto ni autore, a ako i znamo onda ne možemo temeljem zakona jednoznačajno zaključiti da je to to. Zato je vrlo bitno to. Vrlo je bitno da uspostavimo upravo ove okvire koji će biti u funkciji ostvarenja cilja a funkcija ostvarenja cilja je da ne može niti jedan klasificirani dokument biti propisan ako ne znamo zbog čega je napravljen. Ako on se ne nalazi u grupi interesa koje ima javna vlast. Nažalost ako se to precizno ne napravi opet ćemo imati traženja, pitanja, potjere, podvale i sve ono što prati aktivnosti onih kojima je prije svega cilj da zamute vodu iza sebe tako da se iza njih ne može ustanoviti nikakav trag i da se do njih naprosto ne može doći. Naravno ja sam prilikom rasprave predložio i ono što je na neki način djelokrug rada ovog Parlamenta opet inzistirajući da nadzor kao temeljna funkcija i zadaća ovog Parlamenta kad su u pitanju sigurnosne službe, kad su u pitanju sustavi nadzora nad primjenom klasificiranih dokumenata i u pogledu ovog zakona je nedostatan. Nadzor predstavničkog tijela mora imati i svoju rekao bih na kraju gotovo izvršnu ulogu. Pa nema Parlamenta, nema ozbiljne zemlje koji nema vrlo jasne mehanizme koji u slučaju kriznih momenata a mi smo fala Bogu u kriznim momentima svako malo, može djelovati i koji može na zakonodavnoj razini upravo autoritetom Parlamenta postići ono što druga tijela državne vlasti ne mogu. A to je i pozvati ministre i pozvati predsjednika Vlade i predsjednika države i sve institucije da ispred saborskog Odbora koji je zadužen upravo za takvu problematiku mora svjedočiti, mora dati svoj iskaz i mora govoriti ono što ga se pita. Prema tome pitanje ovog zakona, bilo bi prejednostavno kazati da ćemo s ovim zakonom urediti sve ono što nam nedostaje. Ali s ovim zakonom možemo trasirati drukčiji put. naravno da nije dobro da smo sami sebi oduzeli pravo da možemo ući jednakopravno u međunarodne akte koji su klasificirani, koji se odnose na NATO i Europsku uniju. Naravno da nije dobro da smo nekim drugim sporazumima onemogućili da danas to možemo učiniti. A mi danas to ne možemo učiniti. Mi danas to ne možemo učiniti jer smo prethodno donijeli neki drugi stav. Prema tome ova je tema toliko široka da se može ovako i onako govoriti o njoj. Evo i predsjednik Sabora je deklasificirao podatke o tome koliko se pije u ovom Saboru? ne znam da li je to u skladu sa ovim zakonom ili sa onim starim? Ali dobro javni interes je, vjerojatno je predsjednik računao da je bitno da se zadovolji javni interes. Ali ja mislim da je… … /Upadica: Istina./ Ja ne želim suditi o istini i neistini ali eto vidite sve može biti u skladu sa zakonom, ali mi ne želimo da ovaj zakon bude pokrivač za sve. Mi želimo od ovog zakona da on regulira najvažnije i najosjetljivije dijelove koje proizvodi svaka javna vlast. Da on ne bude pokrivač nego da bude bič. Jer ako on bude pokrivač i nadalje tada će sustav funkcionirati jednako loše kao i do sada. A mi ne želimo da on funkcionira loše nego da bude stabilan, da bude precizan i da znamo tko je odgovoran za pojedine radnje koje su vrlo bitne, vrlo Jer da imamo danas uređene odnose u ovom djelu vjerujte mi ne bi se stvari ni u Haagu, ni u Haagu ni u Austriji događale na ovakvoj bizarnoj, banalnoj, a za Hrvatsku štetnoj razini. Dobro. Nešto ćemo prethodno prije ispravka netočnih navoda. Poštovana zastupnica Željka Antunović. Povreda Poslovnika. Izvolite. Gospodine predsjedniče. Dozvolite, malo prije ste prozvali mene i saborski odbor zbog toga što navodno nije upućen poziv za održavanje sjednice radnog tijela. Izrekli ste jednu potpunu neistinu i to čini mi se tendenciozno i bez argumenata. Stavili ste se na stranu predlagatelja koji iz meni nepoznatih razloga nisu uputili svoje predstavnike. Ja sam vam malo prije predočila dokaz o tome da je poziv upućen i to direktno ministrici u kabinet ministrice Ane Lovrin na njen broj faksa 11.7. u 12 sati i 8 minuta. Znači jučer u 12 sati i 8 minuta. Ja vas molim da se stavljate budući da ste dobili moje pismo vezano ne uz ovaj ali uz jedan drugi zakon koji je matično radno tijelo, Odbor za informiranje, da se ipak stavite u zaštitu Sabora i da vjeru poklanjate potpisanim argumentiranim tvrdnjama saborskih zastupnika, u ovom slučaju mene kao predsjednice Odbora a ne neutemeljnim i neargumentiranim i ničim dokazanim tvrdnjama predstavnika Ministarstva. I molim vas za javnu ispriku jer ste me bez ikakve osnove prozvali. U kanosu valja ići izgleda je li? Da. Ali o tom potom. Prvo kada je zastupnik Stazić govoreći u ime Kluba SDP-a iznosio prigovor da predstavnik Vlade, Ministarstva pravosuđa nije došao na sjednicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije ja sam u tijeku njegovoga izlaganja konzultirao i pitao ovdje nazočnu državnu tajnicu Snježanu Bagić jeste li vi pozvani i obavješteni na sjednicu ovoga Odbora danas u 9 sati? Gospođa Bagić mi je rekla: «Ja nisam obaviještena i nisam pozvana na sjednicu toga Odbora.». Onda je došlo vaše pismo koje mi je došlo putem službe saborske službe u kojem ste vi naveli ono što sam ja i pročitao da se nisu sjednici odazvali predstavnici Vlade a da je Odbor kao matično radno tijelo trebao to raspraviti. Ja sam na to uzvratio smatrajući da je informacija koju sam dobio od državne tajnice točna i pouzdana da je, da nije bila obaviještena. I zbog toga sam i iznio ono stajalište da niste u pravu jer da nitko nije bio na sjednici Odbora zato što, iz razloga što nije bio obaviješten. Sada ste malo prije predočili mi materijalni dokaz da je od 12 sati jučer u kabinet ministrice pravosuđa došla obavijest o mjestu i vremenu održavanja današnje sjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Provjerio sam odmah potom, zatražio da se provjeri od državne tajnice Snježane Bagić u Ministarstvu pravosuđa. Ona je otišla i provjerila i ustvrdila da je doista došlo u kabinet ministrice, da je došla obavijest o održavanju sjednice odbora jučer u 12 sati da je poslata. Ali da iz tko će znati kojih razloga u kabinetu ministrice pravosuđa to nije proslijeđeno, ta obavijest nije proslijeđena niti državnoj tajnici, niti da je proslijeđena niti da je proslijeđena daklem i pomoćniku ministra, niti samoj ministrici, daklem da nije obaviještena. Prema tome, stoji činjenica je daklem da je na vrijeme predsjednica Odbora Željka Antunović obavijestila Ministarstvo pravosuđa da će se danas u 9. sati održati sjednica spomenutoga odbora i s toga stajališta ste u pravu. Niste u pravu u pogledu onog drugog dijela da je to matični odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Da, dobro. Drugo, mogli ste da je bilo dobre volje kada je u Saboru jučer u 9 sati u isto vrijeme bio bio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji je, odnosno danas koji je raspravljao o ovom prijedlogu trebalo je pozvati, vidjeti zašto nema, zašto nema predstavnika ministarstva i mogli ste ih pozvati. Mogla je vaša tajnica ili vi pozvati što se inače uobičajeno radi. Tako da je bilo dobre volje moglo se je onda ovo sve skupa i eskivirati. Povreda Poslovnika. da se poslije ne javljam. Ja vas molim da pažljivo pogledate dopis. U dopisu se govori o Zakonu o informatičkoj sigurnosti, a ne o zakonu koji je trenutno na dnevnom redu. raspravu zastupnika koja nema nikakve veze sa mnom kao predsjednicom odbora i dopisom kojeg ste dobili, da bi me ovdje naružili u Saboru. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ma tko vas je naružio? Niste vi naruženi, a zašto … **Antunović,

Zastupnica Jagoda Majska Martinčević. Povreda da me uopće ne čudi da je došlo do svega ovoga jer je danas pozvala predstavnike HINA-e za točku koja je bila jučer odrađena. To nije prvi put da taj odbor ima na dnevnom redu točke koje su davno odrađene. To se zove nekompetentno vođenje toga odbora i to već dugo ukazujemo na to. Hvala.

Molim? Povreda Poslovnika je bila. To nije gospođo Martinčević povreda Poslovnika. To nije povreda Poslovnika. To je bio jedan komentar na i komentiranje dakle predsjednice na ponašanje i vođenje i zakazivanje sjednice predsjednice odbora. Dakle, ne radi se o povredi Poslovnika i nemojte to raditi. Idemo dalje. dalje. Što će vam pauza molim vas lijepo? Treba vam pauza? Zbog čega, izvolite obrazložiti. Dozvolite nam pauzu za klub zbog konzultacije zbog očitih kršenja Poslovnika tijekom rasprave u Saboru i zbog dozvoljavanja da se bez ikakve osnove, povoda i razloga nanosi moralna šteta članovima Kluba SDP-a. Mir! Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik predsjednik kluba Luka Bebić. Izvolite.

pauzu od 10 minuta da bi se mogli konzultirati u svezi s time. **Šeks, Hvala lijepa. Klub HSS-a je također zabrinut što ne možemo kvalitetno učestvovati u raspravi o ovim temama i želimo jasno o tome se očitovati. Hvala lijepa. **Šeks, Također klub HSP-a traži stanku ali iz drugih razloga, jer prenošenje izborne kampanje u Hrvatski sabor po svakoj točci, po svakoj prilici mislim da nam ne ide na čast i zbog toga, radi toga I klub Hrvatske narodne stranke zahtijeva pauzu od barem desetak minuta, ali uz jedan dopunski argumenat. Ovih, i jučer, i u toku današnjeg dana i ono što ste najavili da ćemo raditi. Po obimu a i u trenutku dostava prijedloga zakona naprosto onemogućavaju nas da normalno proučavamo i pripremamo se za rasprave jer odbori matični zasjedaju otprilike svaka dva sata. Mirovinske zakone koje ste jučer popodne uvrstili u dnevni red došli su prije prije 15 minuta u klubove zastupnika vrijednih otprilike milijardu kuna na godišnjem nivou i mislim da ovakav nastavak rada danas i sutra ne omogućava normalni rad Parlamenta.

Zlatko Kramarić HSLS. Dobro. Stanka 10 minuta. U 10,45 se nastavlja, radit ćemo inače bez stanke danas. Bez stanke do datuma i dana kada bude završene sve točke dnevnog reda koje su u dopunjenom dnevnom redu uvrštene u dnevni red. Hvala.